ima sjednicu. Nije proveo raspravu. Pa ćemo prijeći na - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 48. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koji su proveli odbori za europske integracije, zakonodavstvo, lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za zaštitu okoliša. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća odbora ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zaštite, okoliša, prostornog uređenja, Nikola Ružinski će dodatno obrazložiti prijedlog zakona. Izvolite, državni tajniče. Nikola** Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Ja bi htio reći nekoliko riječi o ovim izmjenama i dopunama Zakona o

uočene su određene neusklađenosti pojedinih odredbi ova dva zakona, odnosno znali smo da će doći do njih i zbog toga je potrebno donijeti ove izmjene i dopune Zakona o otpadu. nakon stupanja Zakona o otpadu donesen je jedan određeni broj posebnih propisa, posebno o postupanju o pojedinim kategorijama otpada, ali donesen je i novi Zakon o lokalnoj područnoj samoupravi i došlo je još do nekih određenih promjena.Dakle, ima nekoliko razloga zbog čega treba donijeti ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu. Prije svega, to je kao što sam rekao usklađivanje sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša što se odnosi u jednom dijelu na nazive strateških i planskih dokumenata koji se donose po Zakonu o otpadu, ali su posebno određene u Zakonu o zaštiti okoliša. Osim toga, prijenos nadležnosti za rješavanje u upravnim stvarima i obavljanje svih ostalih upravnih i neupravnih poslova uređeni su Zakonom o zaštiti okoliša i nadležnost Ureda državne uprave u županijama prenosi se na upravne odjele nadležne zaštiti okoliša u županijama i Gradu Zagrebu. Jedno od veoma značajnih dijelova Zakona o zaštiti okoliša je pitanje obrade i dostave podataka u novi objedinjeni informacijski sustav, u registar onečišćivača okoliša čime se onaj poznati katastar onečišćivača, katastar o otpadu prestaje važiti i određuje se Agencija za zaštitu okoliša koja vodi dalje svu brigu o prikupljanju, obradi podataka i vezi sa Europskom agencijom za zaštitu okoliša. Ono što je izuzetno važno, to je usklađivanje sa propisima Europske unije u procesu približavanja, to je pojašnjenje pojedinih pojmova i dopune postojećih zakonskih rješenja za gospodarenje komunalnim otpadom, za gospodarenje građevinskim te posebnim vrstama otpada. Dakle, u svrhu stvaranja jasnijeg zakonodavskog temelja za učinkovitu provedbu većih broja dokumenata koje smo u međuvremenu donesli. Dakle, propisuju se između ostalog obaveze, dostave podataka u vezi gospodarenjem otpada kao izuzetno važna i značajna mjera. Druga stvar je da se čitavom lancu koji je odgovoran za gospodarenje otpada propisuju određeni odnosi, međusobni odnosi tako da skupljačima otpada je vezano uz preuzimanje otpada od proizvođača, predaja otpada ovlaštenoj osobi za oporabu, za obradu ili zbrinjavanje. I posebne odredbe su recimo proizvođačima koje stavljaju u promet opasne tvari, postupanje sa zbrinjavanjem ambalažnog otpada. Druga osnovica ovog zakona za donošenje i utvrđivanje sa odredbama Prekršajnoga zakona što možda nije u toliko jasnoj velikoj mjeri izrađeno, ali je napravljena distinkcija između fizičke osobe i fizičke osobe obrtnika u kaznenim odredbama i u ostalim dijelovima. I ono što sam u početku rekao, to je usklađivanje sa Zakonom o lokalnoj područnoj samoupravi gdje se osim prenosa nadležnosti na jedinice na jedinice lokalne područne samouprave u pitanjima zaštite i radi usklađivanja sa dužnostima i odgovornim osobama gdje se zbog direktnog izbora gradonačelnika i načelnika općine sa ranije propisanih dužnosti koje su se odnosile na Poglavarstvo prenose na te nove dužnosnike. I ovdje u ovom zakonu imamo određivanje krajnjih rokova za ispunjenje pojedinih zakona vezanih uz Zakon o otpadu kao što je recimo određivanje krajnjeg roka izvršenja obveze da u svojim dokumentima prostornog uređenja jedinice lokalne samouprave odrede građevine namijenjene skladištenju, oporabi, zbrinjavanju građevinskog otpada što je od interesa za Republiku Hrvatsku. Dakle, radi se o usklađivanju zakona. Ne radi se o novim odredbama nego je sve ono što je bilo nužno za usklađivanje sa postojećim zakonima, pojašnjenjima i obvezama koje nastupaju u vezi preuzimanja obveza pristupanja Europskoj uniji. Evo ja bih toliko, hvala. Zahvaljujem. Raspravu su proveli Odbor za Europske integracije, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu upravu, Odbor za zaštitu okoliša. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Gospođa Holy. To je Odbor za zaštitu okoliša. Izvolite. Hvala Vam. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora raspravio je na prvoj sjednici održanoj 25. travnja 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 10. travnja 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša na temelju svoje nadležnosti iz članka 84.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio je navedeni konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo. uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je ovaj zakon jedan od propisa čije donošenje predstavlja usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvima Europske unije. Uz naznaku osnovnih izmjena i dopuna istaknuto je da će se donošenjem predloženih izmjena i dopuna Zakona o otpadu uskladiti sa odredbama Zakona o okolišu, Prekršajnim zakonom i Zakonom o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi. U raspravi na odboru vezano za dinamiku donošenja propisa kojima je regulirana problematika zaštite okoliša te donošenje tri izmjene Zakona o otpadu u protekle četiri godine, iznijeto je i mišljenje kako se prvo trebalo pristupiti izradi Zakona o zaštiti okoliša kao krovnog zakona i potom Zakona Ujedno je u raspravi od predlagatelja zatražena informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz otvaranje pregovora u poglavlju 27. - Okoliš. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 8 za, 3 glasa protiv, odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, zajedno sa sljedećim amandmanom. Amandman. U članku 50., u izmijenjenom članku 90. točka 7. mijenja se i glasi: "7. U svojim dokumentima prostornog uređenja nisu odredili lokacije za gradnju građevina namijenjenih skladištenju,

Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je klub SDP-a, uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Na samom početku izlaganja o predloženim izmjenama Zakona o otpadu želim reći da Klub zastupnika SDP-a neće podržati ovaj prijedlog zakona. Ima više razloga zbog kojih nećemo glasati za prihvaćanje ovog prijedloga. Kao prvo, i na ovaj prijedlog zakona uostalom kao i na neke druge koji su uvršteni u dnevni red ovog zasjedanja Sabora nalijepljena je etiketa tzv. Europskog zakona čime se nastoji opravdati hitnost postupka donošenja ovog zakona odnosno spajanja prvog i drugog čitanja. ove izmjene i dopune postojećeg Zakona o otpadu koji je podsjećam, izglasan za vrijeme prošlog mandata Ive Sanadera, točnije 2004. godine, a potom i prvi put promijenjen 2006., a potom i 2007. godine odnosno svega dvije i tri godine kasnije, nikako se ne mogu podvesti pod nazivnik usklađivanja s pravnom stečevinom EU. Jer predlagatelj Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstvo, na kraju krajeva i samo u obrazloženju koje prethodi tekstu prijedloga ovog zakona govori o nužnosti usklađivanja Zakona o otpadu s, u međuvremenu donijetim Zakonom o zaštiti okoliša, Prekršajnim zakonom te Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi kao i s, u međuvremenu donesenim strateškim i planskim dokumentima odnosno strategijom gospodarenja otpadom iz 2005. godine te planom gospodarenja otpadom iz 2007. godine, a ne o usklađivanju s direktivama Europske unije što je recimo prisutno u Zakonu o zaštiti zraka. Naravno da se odmah postavlja pitanje zašto u prethodnim izmjenama Zakona o otpadu iz 2006. i 2007. godine Zakon već nije usklađen s navedenim strateškim i planskim dokumentima, a s obzirom na to da je očigledno već uobičajena praksa ove Vlade da piše strategije i planove koji nisu usklađeni s važećim zakonima. Možemo raspravljati zbog čega je prethodnoj HDZ-ovoj Vladi bilo potrebno toliko vremena da napiše i pusti u saborsku proceduru krovni zakon o ovome području Zakon o zaštiti okoliša koji suprotno obvezi da bude izglasan još 2005. godine u Saboru razmatran i konačno usvojen tek 2007. godine. Logika zakonodavnog procesa nalagala bi da prvo sukladno pravnoj stečevini EU budu promijenjeni i izglasani krovni zakoni u nekom području, ovdje konkretno u području zaštite okoliša a da se tek potom pišu i donose sektorski zakoni koji nužno trebaju biti usklađeni s krovnim zakonom. U tom slučaju ne bismo svake godine u parlamentu raspravljali o jednim te istim zakonima, u ovom slučaju o Zakonu o otpadu koji usklađujemo s pravnom stečevinom EU svake godine, 2004., 2007., 2006., 2007. i evo ponovno 2008. godine, odnosno već četvrti put. To svakako ukazuje na to da predlagatelj očigledno nije u stanju izraditi zakonski dokument navodno usklađen s direktivama EU koji će biti na snazi bez korekcije barem četiri godine koliko traje jedan parlamentarni ciklus u Hrvatskoj. Kada bi ovaj zakon išao u redovitu saborsku proceduru odnosno prošao dva čitanja mogao bi bio dugovječniji no što je to do sada bio. Također treba napomenuti da Europska unija trenutno priprema novu okvirnu smjernicu o otpadu koja će se donijeti do kraja 2008. godine pa će se shodno tim izmjenama u procesu pridruživanja morati izmijeniti naš Zakon o otpadu o kojem sada raspravljamo. Zbog prethodno rečenog izmjena važećeg Zakona o otpadu posebno po hitnom postupku u ovom je trenutku sasvim nepotrebna. Stoga u SDP-u smatramo kako ne postoji razlog zbog kojeg je nužno forsirati hitnu proceduru koja u slučaju ovog zakona sasvim je jasno a na što ukazuje njegova dosadašnja sudbina nije bila opravdana. Drugi razlog zbog kojeg nećemo podržati ovaj zakon jest njegova netransparentnost u odnosu na postupak donošenja i provedbe podzakonskih dokumenata. Naime, predlagatelj u uvodnom dijelu govori kako su na temelju Zakona o otpadu tijekom protekle dvije godine doneseni brojni provedbeni propisi, nekoliko uredbi i nekoliko pravilnika, i tu nabraja nekoliko podzakonskih dokumenata te ponosno zaključuje kako njihova uspješna primjena također zahtijeva da se u zakonu otklone pojedine postojeće nejasnoće. U ovom iznimno samozadovoljnom obrazloženju nigdje se ne spominje a možemo pretpostaviti da to nije slučajno Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu koji od 2006. godine odnosno početka provođenja akumulirao zabrinjavajućih 302 milijuna kuna u području gospodarenja zbrinjavanja, znači gubitaka pet ambalaže. Iako Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je zadužen za provedbu tog a i nekih drugih pravilnika iz tog područja taj gubitak tumači kao plaćanje naknade građanima za zatečeni ambalažni otpad nastao prije donošenja pravilnika a što se možda i može smatrati opravdanim argumentom za 2006. godinu odnosno gubitaka nastalih u toj godini jest da je gubitak fonda u ovom području enormno rastao i u 2007. godini kada je sva ambalaža već bila plaćena na hrvatskom tržištu. To naravno govori da je višak ambalaže došao izvan granica Hrvatske. Osim toga, razlog donošenja pravilnika bio je …/Govornik se ne razumije./… ambalažnog otpada kao vrlo vrijedne sekundarne sirovine zbog čega je država putem svojih fondova sufinancirala i subvencionirala gradnju tvornice iz boce u bocu tvrtke BBS u Podrutama s više od 4,5 milijuna eura. Ta tvornica danas na tržište izbacuje žalosnih 12 tona novih pet boca a ostatak od fonda otkupljene pet sirovine prodaje na vanjska tržišta uz enormnu zaradu od 450 eura po toni. Stoga postavljam pitanje zašto fond sam ne prodaje pet ambalažu na vanjskim tržištima i tako ostvaruje profit u korist građana Republike Hrvatske a s obzirom na to da je iz provedbe očigledno da uporaba otpada nije stvarni cilj pravilnika. Pitamo iz kojih će se sredstva pokriti gubitak fonda od 302 milijuna kuna koji je nastao čišćenjem ambalaže u Srbiji i Bosni i Hercegovini a zabrinjava i to što gubici nastali provedbom Pravilnika o ambalažnom otpadu i dalje rastu. Treći razlog zbog čega nećemo podržati usvajanje ovog zakona jest nedostatak vizije, odustajanje od sustava gospodarenja otpadom kao iznimno vrijednog resursa odnosno prihvaćanje modela zbrinjavanja otpada i to putem spaljivanja. Žalosno je da Vlada predloženim izmjenama i dopunama Zakona o otpadu nije učinila ništa kako bi učinkovitije prionula rješavanju najvećeg problema zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj a to je neadekvatno gospodarenje otpadom. Kao što je dobro poznato većina postojećih odlagališta otpada u Hrvatskoj ne zadovoljava standarde zaštite okoliša te je većina njih u postupku sanacije ili uskoro ide u postupak sanacije. I to je dobro. No nije dobro to što se čini jako malo na izgradnji regionalnih centara za gospodarenje otpadom a što je vizija rješavanja problema otpada iz u Saboru 2005. godine usvojene Strategije gospodarenja otpadom. Drugim riječima, predložene izmjene ovog zakona u suprotnosti su s važećom Nacionalnom strategijom gospodarenja otpadom i prethodnim Zakonom o otpadu jer predložene promjene ne poštuju hijerarhiju gospodarenja otpada u četiri koraka a to je prevencija nastajanja otpada, ponovna uporaba, materijalna oporaba te tek na kraju energetska oporaba ili druga vrsta obrade otpada prije konačnog odlaganja tog ostatnog inertnog otpada. Brine to što se ove izmjene zakona donose kako bi se povećala i olakšala mogućnost gradnje spalionica komunalnog otpada što je u suprotnosti s hijerarhijom gospodarenja otpada. Stoga ovakve izmjene idu na ruku tzv. spaljivačkog lobija koji se zalaže za izgradnju spalionica u cilju lakog ostvarivanja profita odnosno ove su izmjene u suprotnosti s poticanjem sprječavanja i smanjivanja nastajanja otpada po europskim direktivama i standardima. Ovim se izmjenama Zakona o otpadu ne ide u pozitivnom pravcu uspostave efikasnog sustava gospodarenja otpadom već se zakon povodi za logikom zbrinjavanja čitaj drugim riječima spaljivanja otpada. Zakon kao da je odustao od centara za gospodarenje otpadom a što je suprotno Strategiji gospodarenja otpadom govori o gradskim i općinskim reciklažnim dvorištima koja su u stvari sakupljališta oporabivog otpada prepuštena na milost i nemilost savjesti svakog pojedinačnog građanina. Tako se u članku 15. predviđa obveza gradova i općina da uspostave reciklažna dvorišta radi odvajanja otpada. Međutim, nije predviđena uspostaviti takvog dvorišta za određeni broj stanovnika, pa nije definirano treba li postojati reciklažno dvorište na svakih 10 tisuća stanovnika, na manje ili više stanovnika. Smatramo kako treba propisati obvezu da općine i gradovi postave spremnike za odvojeno sakupljanje otpada na više mjesta i to umjesto postojećih spremnika za mješoviti otpad ili barem zajedno s njima te da je nužno propisati kazne za osobe koje u takve spremnike odlažu nerazvrstani otpad. U ovim izmjenama zakona recikliranje komunalnog otpada nije dobro uređeno i osigurano kako bi trebalo. Sadašnja je situacija da nema dovoljno spremnika za odvojeno skupljanje čak ni papira i stakla a na puno mjesta više ne postoje spremnici za sakupljanje plastične ambalaže koja se ne otkupljuje a kojih je bilo Stoga zaključujemo da su odredbe o reciklažnim dvorištima pro forme a ne stvarne. Smatramo kako bi u zakonu trebalo definirati opću obavezu općina i gradova sukladno koje stopa oporabe komunalnog otpada na području pojedine općine ili grada ne smije biti manja od prosjeka Europske unije te odrediti prijelazni rok za prilagodbu. Zakon ne regulira ni obvezu korištenja za okoliš najprihvatljivijih, najsuvremenijih tehnologija termičke obrade otpada što otvara ogroman prostor za manipulaciju i brzu zaradu razno raznim špekulantima. Zbog svega prethodno rečenog smatramo kako rješenja koja nude ove izmjene Zakona o otpadu nipošto ne smiju biti jedina ambicija administracije u rješavanju ovog najvećeg okolišnog problema u Hrvatskoj i stoga predložene izmjene zakona ne možemo prihvatiti. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović.

rekli smo zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i ja tu ne vidim ništa sporno. Nakon donošenja Zakona o otpadu 2005. godine usvojena je i Strategija gospodarenja otpadom. Dvije godine kasnije donesen je i Plan gospodarenja otpadom i niz uredbi i pravilnika. E sad, što je vjerojatno za oporbu sporno, jesu sva očekivanja predlagatelja zakona bila nadmašena. Hrvatska je postala zemlja sa znatno čišćim okolišem i kamo sreće da je to napravljeno četiri godine ili pet godina prije tog, pa bi Lijepa naša bila puno ranije čišća. Poduzetništvo se razmahalo upravo i sa otpadom. Evo, ja mogu reći da upravo u gradu Sveta Nedjelja imamo poduzetnike koji prikupljaju i elektronički otpad, prikupljaju također pet ambalažu i da posluju dobro. I nema razloga ukoliko je to mamac za sve ostale da i ostali koji imaju normalno uvjeta tom, počnu se bavit tom djelatnošću i pritom se obogate. Prema tome, to nije djelatnost koja je rezervirana samo za neke. Znamo da je model prikupljanja korisnog otpada zainteresirao i brojne druge zemlje i bez obzira na troškove treba ga itekako podržati. boca je skupljeno već broji se na milijarde. Nema više, u prirodi nema autoguma, nema elektroničkog otpada, stare automobile uz pomoć lokalne zajednice, pa čak evo kod nas i turističke zajednice uspjeli smo ukloniti ne samo sa cesta, nego i iz dvorišta. jedini problem koji ja ovdje vidim je slaba kontrola kod otkupljivača otpada. Naime, nestaje vrijedna, sekundarne sirovine nestaju pa bile one u obliku bakrenih oluka. Naime, noćas je iz jedne naše župe iz crkve su pokupljeni oluci, bakreni oluci. Nestaju u cijelim ulicama rešetke, dakle rešetke na šahtovima što itekako doprinijelo nesigurnosti vožnje jer očito da treba pooštriti kontrolu kod otkupljivača. Naime, ja ne znam do koje je mjere propis taj donesen. Ali mislim da bi svatko od onih koji prodaju otkupljivačima sekundarnim sirovina mora ostaviti svoje osobne podatke i tamo neki način iskontrolirati tko je mogao donijeti ne znam pedesetak rešetki, teških onih rešetki sa šahtova. Naime, takvog otpada u pravilu nema. Prema tome, može biti jedino ukraden. Mi možemo evo savjetovati svima onima koji stavljaju bakrene oluke da stave nešto jeftino itd. Ali Bože dragi imate u nekim, zaštitari inzistiraju ponekad i na tom, pa se to tako radi. Ovdje vidimo da veliku ulogu imaju lokalne zajednice. Dakle, gradska, gradovi, općine, normalno i županije, da županije moraju uskladiti što je normalno svoj plan gospodarenja otpadom sa Republikom Hrvatskom, gradovi i općine sa županijom i dobro je da evo gradonačelnik i općinski načelnik da su dužni jednom godišnje podnositi gradskom vijeću, odnosno općinskom vijeću izvješće o izvršenju planova. Naime, planove gospodarenja otpadom svi su bili dužni napraviti i to je dobro. Što se tiče reciklažnog dvorišta točno je možda treba stvarno prema broju stanovnika. U redu, ima velikih gradova, malih gradova, malih općina. Ali mislim da je u interesu i gradova i općina da se reciklažna dvorišta naprave, da se čim više otpada razvrsta. Ali i tu je popriličan problem. Naime, iz prakse znam da smo morali stavit čuvarsku službu gotovo danonočno. Svi gradovi i općine koji su u predgrađu velikog grada kao mi recimo u predgrađu grada Zagreba stvarno smo izloženi svim mogućim, donošenju, odlaganju otpada, ilegalnog otpada tako da imamo izuzetno velikih problema i sa održavanjem zaštite okoliša. to nije samo kod nas. To se događa i drugdje. Dakle, treba raditi, itekako raditi na preventivi. Treba ljudima ponovno napraviti akciju s ljudima bez obzira zvalo se to “Lijepa naša Hrvatska“ ili kako god. Ali ljudi moraju shvatiti da je zapravo otpad ne samo šteta, nego i ružan. Želimo biti turistička zemlja, pa je i to bitno. Jako puno tog je odneseno. Sjećam se prvih dana kada su one prljave boce donosili, pet ambalaže, kad su ih skupljali svud i svagdje. Danas vidite još i niz ljudi prikuplja po kontejnerima stare boce, pa evo i ovim putem molim sve one koji bacaju boce u kontejnere neka ne bace bocu u kontejner, nego postave pored kontejnera. Naime, to je jako dobro tako da ljude stvarno ne izlažemo nekakvom poniženju iako ovo što se događa kod nas imate ako putujete malo po Europi imate prilike vidjeti i drugdje da su kontejneri meta mnogih stanovnika Europe, ne samo kod nas. Dakle, temeljem sveg navedenog, dakle obavezi Republike Hrvatske o usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Pripremljen je i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu koji se usklađuje s odredbama novog Zakona o zaštiti okoliša, te se daje pravni okvir za provedbu pravne stečevine Europske unije iz ovog područja. Prema tom, tim se slažem i u ime kluba podržat ćemo ovaj zakon. Hvala.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 Hvala. jer u Hrvatskoj možete kada čistite taj kontejner pod navodnicima naletiti i na bombu kao što se to dogodilo nedavno u Zagrebu pred dolazak Busha. No, pustimo sada to. Ja stalno govorim jednu te istu stvar. Oprezno gospodo sa utvrđivanjem ovih novčanih kazni. Eto tako na primjer članak 50. članak 90. mijenja se i glasi: “Novčanom kaznom od 100 do 500000 kuna kaznit će se za prekršaj grad, odnosno općina koja plan gospodarenja otpada ne uskladi sa županijskim planom“, ajde. “Ne donese plan gospodarenja otpadom sukladno zakonu“ i to je posao. Ali zatim se nastavlja “neodgovorno, suprotno odredbama ovog zakona gospodari komunalnim otpadom“ članak 15. stavak 1. da ja to sada ne citiram, a takvih je općina, gradova u ovoj Republici, ma zasigurno 90%. S druge strane ovdje je riječ o jednoj kazni, sankciji u visini od 100 do 500000 kuna. Kada bi mi dosljedno primjenjivali kondicije ovoga zakona takva jedna odredba trebala bi pogoditi zasigurno svaku drugu općinu, svaki drugi grad u Republici Hrvatskoj i stoga još jedanput apeliram kada je riječ o kaznama spustimo se na zemlju. Odgovornost za jedno katastrofalno stanje u prostoru kada je riječ o otpadu, odnosno tim deponijama ne snose samo zagađivači, ne snose samo općine, gradovi, županija, država nego, usuđujem se reći, da odgovornost u velikoj mjeri snose i pojedine nevladine udruge koje također propagiraju puteve svog interesa preferirajući jedan ili drugi kapital. Na primjer, jedna rasprava oko Kaštjuna u Puli. Kamo bi sad taj pulski otpad trebalo odvoziti? Ako je netko za zatvaranje, npr. jedne lokacije, nije bitno da li je riječ o Buzetu, da li je riječ o Puli, Rijeci, Zagrebu, Sisku ili Osijeku, taj isti mora ponuditi neku drugu lokaciju. Dosta jednog ovakvog neobvezujućeg larpurlartizma, ne znam kako bi se izrazio. Dosta tog jeftinog skupljanja političkih bodova. Nitko razumljivo u ovoj zemlji neće otpad u svom dvorištu. Mi, ja se mogu gotovo slobodno tako izraziti, ništa s tim otpadom ne možemo učiniti u jednoj Rijeci, u Puli, u Zagrebu, u Buzetu itd. Kamo bi trebao, ne znam, taj otpad u Zagrebu sa, recimo odlagališta Jakuševac, gdje bi trebalo njega polagati a da to opet s druge strane dovoljno daleko bude od Rijeke, od naselja, od podzemnih voda, od šuma, od parkova prirode, od poljoprivrednih površina, od nekih građevinskih zona itd. Jednom riječju, moramo biti, gospodo, trezveni, razboriti i ne sami sebi raditi štete i kada je riječ o ovakvim temama, tu treba postojati minimum fer pleja. Netko može skupljati jeftine bodove bodove u Puli, kao što IDS može skupljati jeftine bodove u Rijeci ili, ne znam, onaj u Zagrebu i tako dalje i tako dalje. Hrvatska pred deset, petnaest godina jasno je da nije mogla zbrinjavati otpad po europskim nekim uzusima ili standardima. Bio je, jasno, rat i tada je potreba, tada su prioriteti u ovoj zemlji bili bitno drugačije. Danas je Hrvatska u bitno boljoj poziciji no što je bila pred deset godina i razumljivo da je ovo posljednji trenutak kada bi u zemlji trebalo početi na jedan ˝Europski način˝ zbrinjavati taj otpad. Jasno je da će to zbrinjavanje financijski opteretiti svaki naš grad, svaku našu općinu, tog otpada će biti sve više, a otpad naprosto nitko neće u svom dvorištu. Jednom riječju, ono što mi moramo učiniti, ne daj Bože da nam se u godinama koje su pred nama poglavito u turističkim mjestima, dogodi Napuli ili ne daj Bože da nam se ponovi Makarska, gdje je taj problem smeća, ako se ne varam, eskalirao pred 2 godine. Znači problem jedne Makarske, jednog Napulija ne smije se dogoditi ni Buzetu, ni Puli, ni Zagrebu, ni Rijeci, ni bilo kojemu drugome gradu u ovoj zemlji. Zašto to govorim? ako nastane neki problem, mislim da je Vlada mora promptno reagirati, a oni koji predlažu i govore ne nekoj lokaciji, ti bi vis a vis profesionalnosti, u najmanju ruku trebali ponuditi neku drugu takvu lokaciju, pa da se onda ravnopravno može voditi ta javna rasprava. Da ne citiram sada članak 7. cijeli, gradonačelnik, općinski načelnik dužni su jednom godišnje do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu podnositi gradskom vijeću, odnosno općinskom vijeću izvješće o izvršenju plana iz stavka 1., to je jasno, to nije neki problem. Međutim, problem može biti u ovom idućem članku. Grad Zagreb, grad, općina dužni dužni su na svom području postaviti odgovarajuće spremnike, osigurati gradnju reciklažnih dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom sukladno ovo zakonu i planu gospodarenja otpadom te osigurati gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta dvorišta za građevni otpad i tako dalje i tako dalje. Jedno je kada jedan takav standard postavljamo pred, napamet govorim, Zagreb, Rijeku, Split pa i Pulu a drugi je kada takav standard postavljamo pred neku malu jedinicu lokalne samouprave, neku općinu ili nekog grada. Kako to uopće mogu ispuniti taj standard općine koje imaju tek nekoliko milijuna kuna svoje prihode na godišnjoj razini. Mi isto tako moramo zaboraviti da će itko pri ovo stupnju ˝svijesti˝ skladištiti otpad na području neke druge općine ili grada. To je jednostavno, to vrijeme je prošlo. Je, istina je, na zapadu od tog otpada mnogi rade velike biznise, tršćanska spalionica otkupljuje smeće u Sloveniji, ali dok taj trenutak svijesti dođe do ovih prostora, kod nas će proći još niz godina. Jasno je da onda implementacija jednog ovakvog zakona košta, ali, ja još jedanput ću reći, čak i država govori u tim programima, nedavno sam to i pratio, da svaka županija, sugeriraju, mora imati svoju spalionicu. Znači kada je o tome riječ, a pitanje kako bi netko drugi vodio politiku, ipak mislim da je potreban jedan minimum fer pleja. Konsenzus, ja znam da je tu nemoguć, pogotovo ne s javnošću, ali zato razum treba prevladati. Svi mi znamo da kada postavljamo jednu takvu lokaciju, jednu takvu, kada činimo tu intervenciju u prostoru da je taj projekt, da se tako izrazim, projekt zauvijek. Jednom smetlište, uvijek uvijek naprosto smetlište. I taj dio grada nakon toga, taj dio općine, nikada više neće biti atraktivan kao što je bio do tada. Uvijek će na neki način biti zapostavljen i zato ljude koji tamo imaju svoje nekretnine, koji žive u neposrednoj blizini, također treba na neki način obeštetiti. Mi jednostavno nismo jedna Austrija, da jedna od turističkih znamenitosti u nas može biti, kao što je recimo spalionica otpada u samome srcu jednoga velikog mitel europskog Beča. Ono što je međutim bit, za sve je jasno potreban novac. Naše općine tog novca u ovakvoj preraspodijeli između države i gradova nemaju. Naši gradovi u pravilu nemaju novaca, naše županije su osiromašene, pauperizirane u pravom smislu te riječi, gotovo bez ikakvog prihoda. Proračuni naših županija kreću se kako gdje, od 100 milijuna kuna na godišnjoj razini do maksimalno 350 možda 400 milijuna kuna. Jedna Primorsko-goranska županija ima svega 300 milijuna kuna. Istarska sa 100 tisuća stanovnika još i manje, sa 100 tisuća stanovnika manje od Rijeke, još i manje. I to je sve zajedno ništa za jednu takovu intervenciju zbrinjavanja otpada. Ono što mene sada brine kada govorim o tim sredstvima kojima bi se to trebalo ugraditi je i ova najava jednog resornog ministarstva da bi trebalo ukinuti nekim općinama u unutrašnjosti recimo Istre, Primorsko-goranske županije, brdsko-planinski status, a to onda znači manje prihoda gospodarstvu, znatan gubitak za svakog zaposlenog, za svakog stanovnika, manji prihodi ne znam domaćinstvima itd. i nemojte se gospodo s time Što je znači bit ako želimo implementirati jedan ovakav zakon? Da se država decentralizira, ne da se prebacuju nove obveze sa države na lokalnu samoupravu, da se teret ostavlja lokalnoj samoupravi a ono šugo bi rekli Istrijani, uzima za sebe. Ja sam apsolutno da se poveća ovaj neoporeziv dio kao što je svatko u ovoj sabornici, jer time će vjerojatno prosječna plaća porasti, ali nisam za to da sav teret padne jedino i samo na proračune lokalne samouprave. Znamo za onu famoznu preraspodjelu dohotka i dobiti. Država je sebi uzela dobit, u dobit ne intervenira, ali zato intervenira dohotkom onih drugih, znači jedinica lokalne samouprave. Zakon je bitan, mi ćemo ga podržati, ali je još bitnije ukoliko želimo sprovesti ovaj zakon, da odredimo određene prioritete i da dođemo do novca. Velika većina jedinica lokalne samouprave tih novaca nema, poglavito nemaju županije, a teško je moguće postići konsenzus na području neke županije za jedan takav zajednički ili svežupanijski ne znam kako ću ga nazvati, projekat projekat u kojemu bi trebalo zbrinjavati otpad i zato bi bilo dobro da se eto oko tih pitanja postigne kakav-takav konsenzus, a ne da jedni idu šumom drugi drugom. Za kraj šta bi bilo dobro još napraviti. Trebalo bi ići van zemlje i van zemlje pogledati kako se taj otpad tretira, kako se zbrinjava. Nama je svima ovdje jasno da Hrvatska koja ima 10 tisuća eura bruto društveni proizvod per capita, ne može konkurirati u ne znam jednoj Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj koje imaju 40 ili 50-tak tisuća eura per capita, ali kada je riječ o tom tretiranju otpada tehnologija koja se dovlači u zemlju doista mora biti top tehnologija koliko god da to nas stajalo. Možda je bolje u tom kontekstu izgraditi tri, četiri ili pet spalionica ili ne znam čega manje, a što dovedemo, govorim sada o tehnologiji, da bude al pari onome što u ovome trenutku upotrebljava se u jednoj Austriji, Švicarskoj ili Rokvulu i na tome treba naročiti nadzor voditi nadležno ministarstvo. Nama se ne može dogoditi da jedan Rokvul može raditi govorim sada na pamet, u srcu Pariza, u Italiji, u Danskoj, u Nizozemskoj, da se svi u zapadnoj Europi jagme tko će tko će od njih dobiti tu tehnologiju, a onda kada istu instaliraju govorim sada u Istri, da je ta tehnologija sve samo ne upotrebljiva, jednom riječju štetna i nadasve takva da o budućnosti i same investicije treba povesti računa, jer jasno je nitko nema pravo nikoga zagađivati, nikome na teret prebacivati jednu tehnologiju koja će s tog prostora pod navodnicima, "otjerati" domicilno stanovništvo. Znači tehnologija koja se dovlači mora biti top, bolje da bude jedan ili dva objekta manja, manje u Hrvatskoj, ali da ono što imamo bude adekvatno onome što posjeduje netko u Austriji ili Švicarskoj nego da dobijemo neke objekte poput ja sam spomenuo Rokvula, a takvih zasigurno na ovim prostorima ima još. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin Zvonimir Mršić. Nema ga. Gubi pravo rasprave.

Od stupanja na snagu Zakona o otpadu krajem 2004. godine u međuvremenu donesen je veći broj posebnih propisa s kojima treba uskladiti pojedine odredbe toga zakona. Nekoliko je pitanja koja treba uskladiti sa Zakonom o okolišu. Jedno od tih pitanja je prijenos nadležnosti za rješavanje u upravnim stvarima i obavljanje svih ostalih upravnih, neupravnih poslova uređenim tim zakonom vezano za pitanja gospodarenja otpadom sa ureda državne uprave u županijama na upravne odjele nadležne za zaštitu okoliša u županijama i u Gradu Zagrebu. Također vezano za prijenos nadležnosti, to je pitanje prijavljivanje podataka o otpadu po novom objedinjenom sustavu registra, onečišćavanju okoliša kako je uređeno Zakonom o zaštiti okoliša a što je do sada prema Zakonu o otpadu bio katastar otpada. Prema Zakonu o zaštiti okoliša treba uskladiti odredbe Zakona o otpadu u strateškim planskim dokumentima. Zatim dosadašnja praksa u provedbi zakona i njegovih provedbenih propisa ukazala je na nužnost stvaranja jasnijeg zakonskog temelja za učinkovitu provedbu većeg broja provedbenih propisa kojima je propisano gospodarenje posebnim vrstama otpada između ostalog i na način da se u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uplaćuju naknade radi pripreme, provedbe i razvoja sustava povrata, skupljanje i zbrinjavanje posebnih kategorija otpada. Odredbe Zakona o otpadu potrebno je uskladiti sa Prekršajnim zakonom u dijelu koji se odnosi na kaznene odredbe i na podnošenje optužnog prijedloga sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zakon je potrebno uskladiti u vezi s pojmom veliki grad i vezano za prestanak važenja odredbi toga zakona tijekom 2009. godine koje se odnose na poglavarstva, županije, gradove i općine. Također s obzirom da su Zakonom o zaštiti okoliša drukčije uređena pojedina pitanja vezana za inspekciju zaštite okoliša potrebno je s odredbama toga zakona uskladiti odredbe Zakona o otpadu. Donošenjem ovog zakona, Zakon o otpadu uskladiti će se odredbama Zakona o zaštiti okoliša, te odredbama naprijed navedenih drugih zakona. S obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu jedan od propisa čije donošenje predstavlja usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, donošenje ovog zakona predlaže se po hitnom postupku. Ocjenjuje se da su izmjene i dopune predložene ovim zakonom nužne radi potpunog usklađivanja sa Europskom unijom, propisima na području gospodarenja otpadom i provedbe načela onečiščivač plaća uvođenjem naknada za pokrivanje troškova sustava gospodarenja posebnim vrstama i kategorijama otpada s ciljem razvoja cijelog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj iz Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Strategija je sastavni dio Strategije zaštite okoliša Republike Hrvatske. Strategijom se dugoročno određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, a sadrži osobito ocjenu postojećeg stanja gospodarenja otpadom, osnovne ciljeve i mjere za gospodarenje otpadom, mjere gospodarenja opasnim otpadom, smjernice za oporabu i zbrinjavanje otpada u skladu s načelima zaštite okoliša i gospodarskim načelima, zatim smjernice za odlaganje otpada čije se nastojanje ne može izbjeći koji se može obraditi i smjernice za osiguranje najpovoljnijih tehničkih proizvodnih gospodarskih mjera za postizanje postizanje ciljeva gospodarenje otpadom. I strategiju donosi Hrvatski sabor po posebno našim propisanim posebnim zakonom. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Tomislav Vrdoljak. Izvolite. **Vrdoljak, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu. Provedbom niz Zakona o otpadu iz 2004., 2006. i 2007. godine i njegovih provedbenih propisa, a posebno nakon što je na snagu stupio Zakon o zaštiti okoliša iz 2007. godine, uočene su određene neusklađenosti pojedinih zakonskih odredbi između ova dva zakona, te se samim time ukazala i potreba za izmjenama i dopunama Zakona o otpadu. U Republici Hrvatskoj zakonodavni dio sustava gospodarenja otpadom je velikim dijelom riješen. No, vremenom su se pojavili pojedini problemi. Nakon pojave problema ipak je nastupilo vrijeme promjena u kojem se intenzivno provode mjere u cilju rješavanja tih problema, posebno nakon osnivanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira sanacije odlagališta i druge projekte. Na temelju Zakona o otpadu u drugoj polovici 2005. godine usvojena je i Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a krajem 2007. godine i Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Na temelju ovog zakona tijekom protekle dvije godine doneseni su brojni provedbeni propisi, kao na primjer Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpada itd. Od kada je na snagu stupio Zakon o otpadu krajem 2004. godine u međuvremenu je donesen i veći broj propisa. Stoga je nužno uskladiti i pojedine odredbe ovog zakona sa Prekršajnim zakonom i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Jedno od pitanja koje treba uskladiti sa Zakonom o okolišu je i pitanje prijenosa nadležnosti za rješavanje u upravnim stvarima i obavljanje svih ostalih upravnih i neupravnih poslova uređenim tim zakonom, vezano za pitanje gospodarenja otpadom sa ureda državne uprave u županijama na upravne odjele nadležne za zaštitu okoliša u županijama i u Gradu Zagrebu. Vezano uz pitanje prijenosa nadležnosti je pitanje prijavljivanja podataka o otpadu, o novom objedinjenom sustavu registra onečišćavanja okoliša kako je uređeno Zakonom o zaštiti okoliša, jer do sada je to bio katastar otpada. Dosadašnja praksa ukazala je na nužnost stvaranja jasnijeg zakonskog temelja za učinkovitu provedbu većeg broja provedbenih propisa kojima je propisano gospodarenje posebnim vrstama otpada i to između ostalog, da se u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uplaćuju naknade radi pripreme, provedbe i razvoja sustava, povrata, skupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada. Odredbe Zakona o otpadu, kao što sam već rekao potrebno je uskladiti sa Prekršajnim zakonom u dijelu koji se odnosi na kaznene odredbe i na podnošenje optužnog prijedloga. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o otpadu potrebno je uskladiti odredbe sa Zakonom o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi, pa će na temelju između ostalog gradonačelnik i općinski načelnik morati jednom godišnje do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu podnositi gradskom vijeću odnosno općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. Donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o otpadu uskladiti će se sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša. I na kraju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu jedan je od propisa čije donošenje predstavlja usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom I upravo su izmjene i dopune predložene ovim zakonom nužne radi postupnog usklađenja sa EU propisima na području gospodarenja otpadom. Zaključno. Na temelju svega gore izrečenog podržati ću ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu. Hvala.

Evo ja bih rekao možda malo drugačije nego moji prethodnici, ovaj Zakon o otpadu važeći koji je bio sada kao i Plan gospodarenja i Strategija gospodarenja otpadom je bio dobar. Naravno mi ga moramo uskladiti sa europskim zakonodavstvom ali ne samo da, on je bio dobar, ali nije bila stvar u tome, nego je bila stvar kako se taj zakon provodio na terenu. Tu je malo veći problem. Obzirom da dolazim iz općine gdje sam 10 godina bio, skoro 10 godina bio načelnik općine koja je imala 20 godina koja je imala 20 godina deponiju na svojem području, a koja je bila neopravdano nam nametnuta još 1982. godine. Znam, dobro mi je poznata ta problematika i što smo sve prolazili mi u općini Gornji Kneginec nedaleko Varaždina da bi došli u jedno situaciju koja je danas da smo ne samo zatvorili nego i sanirali jednu nego i sanirali jednu, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj možda najveću deponiju. Prijelomno su dva momenta oko ovoga oko čega danas razgovaramo. Prvi, to je onaj momenat kada je bio osnivan Fond za zaštitu okoliša, a drugi je ovaj momenat kada je donijet Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu. Možda naoko to izgleda nevažno, ali na terenu to je nešto sasvim drugo. Jedna mala općina koja je imala 10 ili 15 milijuna kuna tada proračunskih sredstava, nije bila u mogućnosti urediti deponiju po svim tadašnjim pravilima pravilima i zakonima naše države. Znatnom financijskom potporom Fonda za zaštitu okoliša mi smo uspjeli sanirati tu deponiju. Ja sam, žao mi je što nema ovdje predsjednice Odbora za zaštitu okoliša, pozvao cijeli Odbor za zaštitu okoliša u tu općinu, da vide kako treba izgledati zapravo jedna sanirana deponija. Zašto smo mi uspjeli to, drugi možda nisu. Zato jer smo navrijeme prepoznali taj problem i krenuli smo i poduzimali niz mjera koje su i tada bile dosta nepopularne. Puno smo bili napadani, imali smo i cijenu zbrinjavanja otpada možda i najvišu u Hrvatskoj, ali velim otpad, mi smo i tada govorili, prije 10 godina, nije socijalna kategorija, a kad će shvatiti i druge jedinice lokalne samouprave, onda će moći kvalitetnije riješiti problem na svojim područjima. Ja često idem gore u Austriju i vidim gdje tamo zapravo započinje zbrinjavanje otpada dakle ono primarno zbrinjavanje otpada, razvrstavanje otpada već u domaćinstvu. Mi smo pokušali u Varaždinu to napraviti. Za sada ide, ide dosta teško, ali vjerujte mi da smo tu negdje u odmaku 10 godina iza Austrije i nema nijedan razlog za desetak godina da u Hrvatskoj neće biti takva situacija kakva je sada u Austriji. Puno deponija smo prošli po Europi, nudili su nam koješta. Međutim, upozorio bih sve načelnike i župane, a sada je to u njihovoj nadležnosti jer često puta županije vole govoriti o toj nemoći, jer ne može se riješiti preko noći ti problemi, vole govoriti kako bi zapravo to trebala biti briga države. To nije briga države, to je briga jedinica lokalne samouprave i uprave ne može netko voditi taj posao a malo manje ćemo otvarati shoping centre, a gradovi i općine bi se trebali pozabaviti i tim problemima. Kao što sam rekao, deponija nije socijalna, skupljanje otpada nije socijalna kategorija i kada ćemo svi to skupa shvatiti onda ćemo se drugačije ponašati i sa otpadom. prije Pravilnika o ambalaži i o ambalažnom otpadu, 30 % otpada koji je završavao na deponijama je upravo bila PET ambalaža. Danas te PET ambalaže nema i situacija je puno bolja. Naravno, trebat će još proći dosta vremena, trebat će se mladi ljudi educirati. Na našu sreću, uvedeni su predmeti na fakultetima. Dakle i idemo korak sa vremenom. Bit će sigurno puno bolje, a s obzirom da je Hrvatska turistička zemlja, turistička destinacija, moraju se i druge općine, pogotovo općine dole na jugu, na južnom dijelu Hrvatske, uz obalu moraju se pozabaviti tim problemom. Ovdje je bilo sada govora, vidite, nadležnosti i inspekcijskih služba se spuštaju na županije i na Grad Zagreb. Sve bi to bilo dobro da vam problem deponija nije ispolitiziran. Evo sada ulazimo u godinu izbora za načelnika i gradonačelnika u jedinicama lokalne samouprave dakle u izbornu godinu i vjerujte mi, oko tih problema će biti svašta. Da se taj problem nije politički ispolitizirao uvijek mi bi sigurno puno lakše u županiji Varaždinskoj našli lokaciju za deponij otpada. I kad su postojala kvalitetna rješenja, a ima kvalitetna rješenja i tehnička rješenja, uvijek se umiješala lokalna politika, nekakvi sitni lokalni nekakvi sitni lokalni interesi. U pravilu sve skupa je to propalo. Reciklažno dvorište bi trebala imati svaka općina, a regionalni centri, kao što se sada priprema i regionalni centar u Koprivnici gdje bi se zbrinjavao otpad Varaždinske županije, u dogovoru 4 ili više županija. Dakle, rekao sam i vidite ova deponija koja ima u Knegincu i građevinsku dozvolu i uporabnu dozvolu i dozvolu za zatvaranje, ona je dan danas predmet posjeta. Ja protiv toga nemam naravno ništa da inspekcijske službe posjećuju tu deponiju, da pronalaze i danas, kad smo u fazi monitoringa, kojekakvih primjedbi mada se mi trudimo da to bude zapravo lokalna samouprava i vlast, u Knegincu se trude da to bude najbolje, ali oko drugih općina niču ilegalne deponije u izuzetno katastrofalnom stanju. A s obzirom da se baš podudara da je župan varaždinski i njegova opcija tamo ima svojeg načelnika, te deponije dan danas su u neposrednoj blizini rijeke Drave, one nisu danas posjećene od Inspekcije za zaštitu okoliša. Ja velim vama, gospodine državni tajniče, i u vašem ministarstvu vi imate i peticiju građana općine Cestica da po tome bi bilo dobro i postupiti. Jer zakon bi trebao vrijediti za sve podjednako. Još jedanput velim da je ovaj Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o otpadu dobar, samo eto ja sam iznio nekoliko problema sa pozicije lokalne samouprave. I naravno, tu je netko danas spomenuo, kada se zatvara jedna deponija da bi se trebalo predložiti gdje je druga. Mislim da u ovom slučaju naša općina koja ima pet tisuća stanovnika, nije trebala predlagati drugoj, o tome treba voditi brigu županija i grad Varaždin. Problemi jesu, ali ja vjerujem da ćemo svi zajedno iznaći rješenje u tom dijelu Hrvatske. A vidite, s obzirom da puno stvari kreće iz naše županije, ja moram ovdje pohvaliti i puno stvari koje su dobre. Tako i ovo iskustvo mislim da možemo podijeliti sa drugima, a još jedanput velim, svi oni koji su radili na tome da bi danas imali takvu deponiju, u zatvorenom, općini Gornji Kneginec koja je bila od izuzetnog značaja za sve žitelje jer danas je to jedna od najatraktivnijih općina i sa najvećim proračunom u Republici Hrvatskoj, bez onog proračunskog dijela koji smo punili s naslova zbrinjavanja deponije.

malo sam ponukana kada je kolega Mihalić govorio da zbrinjavanje otpada, pogotovo ilegalnih otpada koji su novonastali, da ne može samo brigu voditi država, nego bi se trebala uključiti dapače i općina, općine, gradovi i županije. Ja ću samo jedan primjer reći, u mjestu iz kojega dolazim, a to je Brezovica, gdje se nalazi oko 30 otpada građevinskog materijala jedno koje je vrlo opasno a to je na području same Brezovice a Brezovica to svi znamo da je to prva zona vodozaštitnog područja. Međutim, vijeće četvrti koje ima vrlo malu ovlast u gradu Zagrebu sigurno je oko 50 zaključaka slalo i zamolbi na grad Zagreb da se spriječi daljnje gomilanje tog otpada na tom području, pogotovo na tom dijelu vodozaštitnog područja. Međutim, nijedan odgovor nije bio pozitivan nego su odgovori išli da je za to nadležna država i da je nadležno ministarstvo. Ja se ne bih s time složila jer to je područje grada Zagreba. O tom području grad Zagreb ne vodi apsolutno nikakvu brigu. Niti nemaju ljudi vodovodni sustav ni odvodni sustav ali imaju hrpe i hrpe smeća a to neka je na čast gradonačelniku grada Zagreba.

Za početak jedno pitanje. Koji su to europski standardi, propisi od 2004. do danas mijenjani i iz kojih razloga ovaj zakon dolazi na popravak po treći put. Naime, zakon je Sabor donio 2004. pa smo ga popravljali 2006., pa je drugi popravak bio 2007. i sada treći put. Ja želim vjerovati da sada oni koji su pisali prijedlog zakona su dobro proučili sve europske direktive i da doista nećemo i po četvrti put morati vršiti izmjene i dopune zakona jer čuli smo da je i kadrovske službe koje pripremaju i usklađuju hrvatske propise sada kadrovske zaokruženo, da je izdvojeno dovoljno novaca za to ali ta generalna primjedba odnosi se i na sve zakone, europske zakone koji nam se u prosjeku tri puta vraćaju na popravak. Što se tiče samog prijedloga zakona vezano na odredbu članka 10. predloženih izmjena i dopuna prvo moj prijedlog ili preporuka predlagatelju da odustanete od ovog novog kriterija po kojem bi se cijena za odvoz komunalnog otpada mogao biti i broj članova kućanstva. Naime, u svim dosadašnjim zakonskim određenjima broj članova kućanstva a i u praksi pokazao se kao jedan od razloga, napominjem jedan od razloga što još uvijek posebice u ruralnim dijelovima imamo problem da ljudi naprosto ne pristaju odlagati otpad na propisani način i zbog toga imamo veliki broj deponija po šumarcima, jarcima, vodotocima, iza kuća, uz željezničke pruge, ispod nadvožnjaka, podvožnjaka itd. Mislim da ovo rješenje da se jedinica mase ili volumen otpada uzima kao jedini kriterij za utvrđivanje cijene, ali s obzirom da se ove odredbe članka 15. do 17. ne mijenjaju pa ne mogu intervenirati amandmanom pitam ili predlažem da li je Hrvatska spremna da već sada zakonom propišemo zadnju godinu, da li je to 2011. ili 2013. od kada bi u Hrvatskoj bilo obvezatno zbrinjavanje komunalnog i prikupljanje komunalnog otpada na način da mora biti odvojeno prikupljanje, staklo, plastika, metal, informatička oprema, baterije i sve ono što jest zapravo sirovina a ne smeće. Pomacima koji su učinjeni do sada u Hrvatskoj i na pet ambalaži, na gumama, auto gumama, akumulatorima ne samo da smo učinili izuzetno veliki iskorak u zaštiti okoliša nego što smo zapravo nešto što smo ranije uvozili kao sekundarne sirovine čujem i čitam da zapravo sada veliki dio toga izvozimo, to je dobro. Međutim, još uvijek negdje oko 35% po podacima koje ja imam na odlagališta komunalnog otpada dolazi ono što nije i ne bi smio biti otpad nego sekundarna sirovina. Ja znam da mogućnosti i standardi u cijeloj državi nisu isti. Ali ako si već sada zacrtamo da je 2013. zadnja godina do kada ćemo tolerirati da koncesiju za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada rade oni koji za to imaju kvalifikacije odnosno zadovoljavaju standarde i da moraju, naprosto moraju komunalni otpad zbrinjavati odvojeno. odvojeno. Dakle, da li će građani prihvatiti takav način ne ovisi samo o njima nego i o onome tko je dobio koncesiju za područje općine ili grada, kakvu vrst usluge, koliko puta mjesečno odvozi i na koji način selektivno se on prikuplja. Ja znam da vi znate da je to jedan od najkorisnijih poteza bi bio jer nažalost ako zakonom to ne definiramo neće biti poticaja, neće biti te prisile da oni koji inače na tome dobro zarađuju, jako dobro zarađuju posebice ovi privatni koncesionari. Dajmo im dovoljno vremena da se pripreme i da onda krenemo na taj način raditi. I drugo, vezano na članak 19. Proizvođači su dužni kupcu ili korisniku proizvoda osigurati mogućnost zbrinjavanja ambalaže. Meni je jako draga da sada je dodana riječ: "i prodavatelji" osim proizvođača. Naime, dva puta kada sam nudio amandmane uvijek su bili odbijani da i prodavatelji imaju istu obavezu kao i proizvođači, dakle da mora uzeti televizor, računalo ili bilo što što sam kod njega kupio i zbrinuti ga i ambalažni otpad. O tome se nažalost premalo u Hrvatskoj govori pa građani ne znaju te obaveze do sada samo proizvođača a sada i prodavatelja. Međutim, u tom članku postoji jedan problem odnosno možda sam ja krivo iščitao. Stavak 2. govori o propisu koji će ministar pobliže propisati i obavezati proizvođače i prodavatelje, pa se tom prilikom poziva na članak 36. stavak 8. Ali u članku 36. a tako čitam iz obrazloženja odnosno materijala koje ste nam vi dostavili, nema stavka 8. Članak 36. zakona nema stavak 8., pa sada pitam da li se radi o grešci u brojevima ili se planira i taj dio izmijeniti jer da bi mogao pratiti taj propis kad bude donijet želio bih vidjeti djelokrug prava ili obaveze ministra kada će to prepisivati što sve tim aktom će u smislu obaveze proizvođača i prodavatelja a u dijelu uzimanja ambalažnog otpada i njegovog zbrinjavanja biti regulirano. Možda je ovaj dokumenat, odnosno prikaz postojećih zakonskih odredbi krivo pripremljen, ali ja doista u članku 36. stavak 8. nisam našao. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kolega Lesar je u svojoj raspravi spominjao momenat da broj članova kućanstva ne bi trebao biti kriterij glede odvoza, nego volumen. Da glede istoga mnogi članovi odbijaju prihvatiti takve odredbe i zato nam niču odlagališta neprimjerena. Ja bih se želio spomenuti na kolegu Mihalića da je potrebita edukacija svih naših članova društva, jer poznato je da je u Beču, kad je išlo se u tako zahtjevan posao, onda je gradonačelnik Beča rekao koji je glavni momenat koji je on napravio kao prvi korak. Razgovor sa 600 tisuća kućanica, pa u tom segmentu eto isto tako kod nas, mi nailazimo mnogi u našim sredinama na otpore naravno glede odlaganja, treba tu puno truda učiniti i svi smo u tom dijelu pozvani, ali naravno sigurno da ove kriterije treba treba primjenjivati, jer a i postoji drugi momenat da postoje socijalne kategorije u ovim staračkim domaćinstvima, ruralnim gdje se mogu osloboditi na temelju različitih dokumenata u lokalnim sredinama. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovani kolega, ja se s vama slažem da je edukacija jako bitna, ali broj članova kućanstva s edukacijom u smislu utvrđivanja cijene odvoza komunalnog otpada doista nema nikakve veze. Da li dvoje umirovljenika u centru Zagreba proizvode isto, više ili manje komunalnog otpada, nego dva člana ili tri člana kućanstva negdje drugdje. Da li, nije pravednije, a naša je obaveza da kada donosimo zakonske propise, da učinimo sve da ono što plaćaju građani bude što pravednije i ako postoji rješenje, volumen ili zapremljena količina koja se da mjeriti mala, srednja, velika kanta, mala, srednja, velika vreća i bilo što drugo, mali, veliki, srednji kontejner, onda jesmo pravedniji spram onima koji to plaćaju i ako imamo to mjerilo, kriterij kojega se može izmjeriti, onaj koji dobije koncesiju zašto dozvoljavati da broj članova kućanstva bude osnov za utvrđivanje cijene nečega što se vidi koliko je čega. Pa bar taj iskorak prema građanima napravimo i uvjeravam vas da bez ovog kriterija broja članova kućanstva, nego količina otpada komunalnog koji izlazi iz domaćinstva će biti više onih gdje ćemo trebati manje edukacije ili će ljudi sami to prihvaćati.

Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Svi znamo da otpad nastaje svakodnevnom ljudskom djelatnošću, bilo u kućanstvima ili kao neizbježni nusproizvod gospodarenjem djelatnosti. Sve veće količine otpada ozbiljan su problem vremena u kojem živimo i značajno utječu na kakvoću okoliša, kakvoću življenja, zdravlje ljudi, te štetno utječu na bilo koju sastavnicu okoliša, stoga je kvalitetno i efikasno gospodarenje otpadom od izuzetnog značaja za svaku državu, pa tako i za Republiku Hrvatsku. Svi problemi vezani uz sprječavanje nastanka otpada i gospodarenjem otpadom moraju se riješiti na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini donošenjem adekvatnih strategija, programa i mjera te donošenjem propisa i njihovim adekvatnim provedbom u praksi. Republika Hrvatska se od svoje neovisnosti aktivno uključila u rješavanje problema gospodarenja otpadom uvažavajući pozitivne propise državama Europske unije. Tako je prvi Zakon o Hrvatskoj kojim se reguliralo pitanje gospodarenja otpadom donesen još 1995. godine i temelji se na propisima i iskustvima Europske koji su vrijedili do 1994. godine. Zakon o otpadu iz 2004. godine zajedno sa izmjenama i dopunama Zakona iz 2006. godine usklađen je sa odredbama Europske unije, direktivama tako da po svojoj strukturi predstavlja okvirni zakon, sukladno okvirnoj direktivi o otpadu. Provedbenim propisima koji su doneseni temeljem ovog zakona implementirane su u najvećoj mjeri direktive iz područja gospodarenja i posebnim kategorijama otpada, do sada 10 i još će 3 donesti se do kraja 2008. godine, a zatim termičke obrade otpada kao i načinom i uvjetima odlaganja otpada. Na temelju donesenih provedbenih propisa uspostavljeni su sustavi gospodarenja posebnim kategorijama otpada, koji polučuju prve rezultate kao što je osobito vidljivo iz primjera sustava skupljanja ambalaže, ambalažnog otpada, autoguma, autoolupina itd. što je za svaku pohvalu. Zakona o otpadu usvojena je strategija gospodarenjem otpadom Republike Hrvatske, a krajem 2007. godine plan gospodarenjem otpadom Republike Hrvatske nadalje tijekom protekle 3 godine doneseni su i brojni provedbeni brojni provedbeni propisi, Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada sa katalogom otpada i listom opasnog otpada, nadalje Uredba o nadzoru prekoračenog prometa otpadom, pa Pravilnik o očuvanju pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju otpada ili zbrinjavanju otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izlaza neopasnog otpada. Nadalje, Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu uređivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave. Potrebno je naglasiti da Republika Hrvatska je ratificirala gotovo sve međunarodne ugovore iz područja gospodarenja otpadom te se i na taj način aktivno uključila na regionalnu i globalnu scenu. U listopadu 2007. godine donesen je novi Zakon o zaštiti okoliša. Zakonom o zaštiti okoliša uveden je novi instrument zaštite okoliša, utvrđivanje, objedinjivanje uvjeta zaštite okoliša za postrojenja koja se prenose iz direktive u 96 EEZ-a u hrvatsko zakonodavstvo te je radi toga bilo potrebno uskladiti potvrde i pojedine odredbe Zakona o otpadu. Zakonom o zaštiti okoliša iscrpno se uređuje i novi način pitanja vezana za upravni i inspekcijski nadzor, te je potrebno odrediti …/Govornik se ne razumije./… ovog zakona uskladiti adekvatne odredbe o Zakonu o otpadu. Kako je u međuvremenu donesen i Prekršajni zakon potrebno je s tim zakonom uskladiti i Zakon o otpadu. Temeljem navedenog, te obaveze Republike Hrvatske o usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnim stečevinama Europske unije, pripremljen je i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu koji se usklađuje sa odredbama novog Zakona o zaštiti okoliša, te se daje pravni okvir za provođenje pravne stečevine Europske unije uz ovo područje. Pa ja bih naveo ovo, kolege su govorile, pošto dolazim isto iz općine, pošto sam kao načelnik općine imao evo prilike i obaveze rješavati sa otpadom. Ja mogu reći da dosta toga ovisi sigurno i načelnicima i gradonačelnicima pojedinih općina. Ja mogu samo navesti primjer svoje općine Bistre. Mi smo zadnjih tri godine uklonili sve divlje deponije na našem području, tako da na području evo moje općine nema niti jedne divlje deponije uz pomoć udruga, obrtnika, poduzetnika. Na taj način mislim da smo stvorili uvjete i preduvjete da stvarno sad i ti koji su sudjelovali u čišćenju više ne zagađuju okoliš. A što se tiče odvoza kućnog otpada, tu mogu reći isto jedan primjer da imamo, evo koncesiju smo dodijelili jednoj tvrtki i di se stvarno odvozi smeće prema, naplaćuje se odvoz kućnog smeča prema količinama, a ne prema kvadratima stambenog ili poslovnog prostora što po meni nije nekakva logika. Jer ja mislim da kućni otpad i industrijski otpad, govorim o kućnom, onda sigurno ga stvaraju ljudi, ne stvaraju ga kvadrati. Pa mislim da se može sigurno na taj način evo vidjeti i u drugim jedinicama lokalne samouprave da se takav način uvede odvoza kućnog otpada. Evo, uvažavajući navedeno, te u cilju što boljeg i efikasnijeg gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj smatram donošenje izmjene i dopune postojećeg zakona opravdanim i stoga ću podržati njegovo donošenje po hitnom postupku. Hvala. Hvala lijepa. U 13,18 je prošlo vrijeme za prijavu 10 minuta. Sada bi završili ovo prijepodnevno zasjedanje. Počinjemo u 15,00 sati. Prvi je na redu zastupnik Boris Matković, potom Boro Grubišić i onda će se obratiti državni tajnik i onda ćemo završiti ovu točku dnevnog reda. Eto, hvala.